Бих искал да Ви информирам, че тази ситуация, която се получи преди почивката, ще бъде разгледана на Председателски съвет и предлагам да не обсъждаме повече случилото се тук, след като уточним и какво всъщност се случи, тъй като от моята позиция не беше видно. Давам думата на господин Биков за неговата дуплика, с което приключваме и дебатите, и след това преминаваме към гласуване на Законопроекта. Заповядайте, господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Едва ли моята дуплика ще бъде толкова интересна на фона на това, което се случва, но все пак ще се възползвам от тази възможност. Първо, към господин Ананиев, който, доколкото разбрах, нещо се опитваше да ни изпитва кой как ще гласува. Първо, да кажа, че ГЕРБ ще подкрепи това предложение. Ще го направим така, както го правим в последните шест месеца – вадим Ви от Вашите ситуации с нашите гласове, така че спокойно. Въпросът е да си дадете сметка, господин Ананиев, и Вашето управляващо мнозинство, докога ще разчитате на ГЕРБ да Ви вади от тези ситуации, защото пак не сте успели да убедите коалиционните си партньори да го направят. И като сте много остри, и големи борци срещу Държавна сигурност, и ни изпитвате тук кой как щял да гласува за някакъв технически текст, започнете да изпитвате и колегите от БСП, защото с тях ходите на коалиционни съвети и там не знам кой Ви помага да надделеете. Към господин Митев. Няма да му отговоря на репликата, защото ме е страх да не вземе да поиска процедура по начина на водене. (Смях.) За господин Свиленски. Аз Ви благодаря, че ни вкарвате в историята с нашите 12 години. Това е въпрос на време да се превърне в „преди ГЕРБ и след ГЕРБ“, както „преди Новата ера и след Новата ера“. Вие живеете в нашите времена. Добре дошли, радваме се да Ви посрещнем! Това няма да се промени по начина, по който Вие го правите години, 12 години“, а единственото, което постигате, е да внушите на целия български народ, че преди 12 години е започнала една промяна, която продължава и до днес и която ще продължи следващите вероятно 12, 15, 20, 30 години, и в това няма нищо лошо. Още веднъж. Ние ще подкрепим това предложение, но това няма да реши големите Ви проблеми. Вашите големи проблеми са, че сте направили едно безпринципно управление, в което едно с едно не можете да се разберете, и заради това и дневният ни ред е такъв, че ако хората гледат какво правим, вероятно ще си дадат сметка, че нищо не правим. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Това беше последното изказване. Дебатите са прекратени. Преминаваме към гласуване. Има предложение от народния представител Петър Петров за редакция на ал. 6 в § 3.

„За лице, за което е обявена принадлежност и е постъпило запитване, се издава уведомително писмо от председателя на Комисията, в което се посочва номерът на предходно взетото решение. Писмото се публикува и на уеб сайта на Комисията при съобразяване на защитата на личните данни.“ Тук ще си позволя вместо „уеб сайт“ да предложа да е „електронната страница“, защото мисля, че това е коректният термин. „Интернет страницата“, добре, „интернет страницата“ а не „уеб сайта“, но съдържанието е ясно. Подлагам на гласуване първо предложението, което току-що изчетох за ал. 6. Гласували

прието. Имаше предложение от народния представител Георги Свиленски в заглавието „изменение и допълнение“ да се замени с „отмяна“. Уважаеми колеги, смятам да не подложа на гласуване това предложение, тъй като заглавието, ако се приеме, разбира се, няма да отговаря на съдържанието, и мисля, че все пак трябва да проявим уважение към законодателния процес. Тъй като парламентарната група на „БСП за България“ по принцип е за отмяна на този закон, смятам, че трябва да внесе такъв Закон за изменение и допълнение, с който да се отмени този закон – не можем това да го решим със заглавието. Това, което ще направя, е да подложа отделно на гласуване заглавието и отделно след това останалите текстове. И така, моля да гласуваме. (Реплики.) Процедура вероятно някаква? Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Аз разбирам Вашето желание да спазите максимално Правилника, но все пак мисля, че моето предложение не противоречи на Правилника. Но тъй като твърдите, че евентуално приетото заглавие – така, както аз го предложих, ще противоречи с основния текст на Закона, аз мисля, че основният текст на Закона противоречи с действителността, в която живеем, и няма смисъл въобще да... Не знам как разделно да го подложите на гласуване, освен да подложите моето предложение и съответно да отпадне целият закон и предметът на това

Благодаря Ви, господин Председател. Правя обратно предложение. Надявам се, че ще вземете разумното и правилно решение, защото демонстрирате такъв подход, господин Председател. Господин Свиленски направи предложение, което не само е извън обхвата на нашия Правилник, но изобщо е извън обхвата на парламентарната процедура. Не може на второ гласуване да се прави редакционна промяна, в кавички, с която да отпадне цял един закон, разглеждан на първо и второ четене в комисиите. Затова, господин Свиленски, подкрепям председателя Вигенин в констатацията му, че следва, ако ако имате желание за такава законодателна инициатива, да я направите по реда, който изисква законът, въпреки че Вие в последните шест месеца демонстрирате пълното му неспазване. Говоря Вие като управляващо мнозинство. Господин Вигенин явно прави изключение. В този смисъл, господин Вигенин, противопоставям се изобщо на възможностите, които търсят Вашите колеги от парламентарната група, включително и председателят на парламентарната

не бях убеден, че редакционно е предложение, с което да се отмени един закон на второ четене. Пак казвам, нека да проявим уважение към законодателния процес. Пропусната е възможността това да се направи с предложение преди разглеждането между първо и второ четене, така че остава опцията да гласувате против заглавието и съответно да внесем законопроект, който съм готов и аз да подпиша, за отмяна на този закон.

Искате проверка на кворума ли? Приет е – да,

Уважаеми колеги, този проект на решение има една основна цел, която се определя от един мотив и той се нарича „публичност“. Държавните горски предприятия имат едностепенна структура на управление. Управителният съвет на държавните предприятия се състои от трима членове, включително от директора на предприятието. Съгласно чл. 169, ал. 2 от Закона за горите министърът на земеделието сключва договор за управление за срок от пет години Съгласно § 3, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия в едногодишен срок от влизането в сила на Закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му. С последното изменение на разпоредбата на § 3, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби, което е в сила от 10 ноември 2020 г., в 16-месечен срок от влизането в сила на Закона съставите на органите на управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му. Този срок вече е изтекъл. В тази връзка предлагаме следния Проект на решение за обявяване на конкурсни процедури от министъра на земеделието за избор на директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите:

срок от 15 работни дни министърът на земеделието да обяви конкурси за директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите: а) Северозападно държавно предприятие; б) Северно централно държавно предприятие;

Конкурсите да се проведат в присъствието и с участието на членовете на Комисията по земеделието, храните и горите.“ Благодаря, господин Петров. Сега давам думата съответно на представителите на комисиите, а в случая няма доклад на Комисията по конституционни и правни въпроси, но има доклад на Комисията по земеделието, храните и горите. Заповядайте, господин Абровски, да представите Доклада.

Благодаря, господин Председател. следния Проект на решение за обявяване на конкурсни процедури от министъра на земеделието за избор на директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите: № 47-254-02-55, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 4 май 2022 г. Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 25 май 2022 г., на което обсъди цитирания Проект на решение.

Проектът на решение беше представен от народния представител Даниел Петров, който обясни, че съгласно последните изменения на § 3, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните предприятия, който е в сила от 10 ноември 2020 г., в 16-месечен срок от влизането в сила на Закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия следва да се приведат в съответствие с изискванията му. Този срок вече е изтекъл и затова с Проекта се предлага в срок от 15 работни дни министърът на земеделието да обяви конкурси за директори на всички държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите. С оглед осигуряването на по-голяма публичност и прозрачност на конкурсите същите следва да се проведат в присъствието и с участието на членовете на Комисията по земеделието, храните и горите. В Комисията е постъпило становище от Министерството на земеделието, в което се разяснява административният ред, по който се извършва назначаването на директори на държавните предприятия, които съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за горите са и членове на управителните съвети. За да бъдат назначени, лицата следва да отговарят на изискванията на чл. 171, ал. 2 за образование и професионален опит. Подборът и назначаването се извършват от министъра на земеделието, който в качеството си на орган на управление и упражняващ правата на собственост на държавата в държавните предприятия назначава и освобождава членовете на управителните съвети съгласно чл. 168, Министърът на земеделието сключва договор за управление за срок от пет години с всеки член на управителен съвет, като на основание чл. 169, ал. 2 от Закона за горите и чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия договорът с директора на държавното предприятие се сключва след провеждането на конкурс. Към момента за четири от шестте държавни предприятия са проведени конкурси по реда на Закона за публичните предприятия и Закона за горите. Това са Северозападно държавно предприятие – град Враца, Северно централно държавно предприятие – град Габрово, Североизточно държавно предприятие – град Шумен, и Югозападно държавно предприятие – град Благоевград. спечелилите конкурсите са сключени договори за управление със срок на действие пет години, които изтичат 2026 г. Директорите на Югоизточно държавно предприятие – град Сливен, и Южно централно държавно предприятие – град Смолян, отговарят на регламентираните в Закона за публичните предприятия и в Закона за горите изисквания по отношение на директорите и членовете на управителните съвети. Те са назначени без конкурсна процедура – с договори за управление, сключени със срок до провеждането на конкурс по чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и подписването на договор за управление със спечелилия конкурса. Конкурсната процедура може да бъде проведена в рамките на два месеца. От Министерството на земеделието отбелязват, че представеният Проект на решение представлява намеса на законодателната власт в правомощията на орган на изпълнителната власт, вменени му със закон. Обръщат внимание, че приемането на Проекта на решение би поставило под съмнение редовността и законосъобразността на процедурите по избор на директори на държавните предприятия, тъй като въвежда срок за тяхното провеждане и включването в конкурсната комисия на представители, които не са нормативно установени. Обръщат внимание и на липсата на правно основание за прекратяването на действащи договори за управление с надлежно избрани в резултат на конкурс директори. В последвалата дискусия народните представители от „Продължаваме промяната“, ГЕРБ-СДС и „БСП за България“ изразиха своята принципна подкрепа за по-голяма прозрачност и публичност при провеждането на конкурсните процедури, но обърнаха внимание, че Народното събрание следва да уважава правовия ред и да изпълнява конституционно закрепените си контролни функции спрямо изпълнителната власт, без да иззема нейни правомощия. Отбелязаха, че министърът следва да носи отговорност за екипа, с който работи, и за взетите решения. Определиха като лоша практика предсрочното прекратяване на мандата на директори, назначени в резултат на проведени съобразно изискванията конкурси, а предложението за участие на членовете на Комисията по земеделието, храните и горите в процедурите за избор на директори на държавни предприятия – като грубо вмешателство в дейността на изпълнителната власт. Според парламентарната група на „Има такъв народ“ в изпълнение на решението министърът ще следва да проведе нови конкурсни процедури за избор на директори, както вече е правено в рамките на служебния кабинет. Отбелязаха, че членовете на Комисията по земеделието, храните и горите нямат капацитета и не следва да участват пряко в тях, но с оглед гарантиране на прозрачност конкурсите могат да се проведат в присъствието на народните представители от Комисията на някое от нейните заседания, които се излъчват пряко и онлайн. Това ще позволи интервютата и концепциите на кандидатите да станат публични и ще гарантира, че българската гора се стопанисва от компетентни за това хора. Изтъкнаха, че няма пречка настоящите директори също да участват в конкурсните процедури. От парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ обърнаха внимание, че 16-месечният срок по Закона за публичните предприятия е изтекъл, но все още не са проведени конкурси за 14 членове на управителни съвети на държавните предприятия. В тази връзка настояха да бъде задължена изпълнителната власт да спази закона и освен директорите в обхвата на решението за провеждане на конкурсни процедури да бъдат включени и членовете на управителните съвети. Предложението не беше подкрепено от Комисията. В хода на обсъждането беше предложено и удължаване на срока за провеждането на конкурсите, което също беше отхвърлено. След проведените разисквания Комисията по земеделието, храните и горите с 2 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме Проект на решение за обявяване на конкурсни процедури от министъра на земеделието за избор на директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите,

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми народни представители, на първо място, ако ми позволите, ако съм обидил някого или леко съм го сбутал, се извинявам за събитията преди малко. Държа да Ви поднеса все пак моите извинения. Считам, че такива сценки не бива да се случват в сградата на Народното събрание, дано да срещна подкрепа от Ваша страна и да не допускаме за в бъдеще подобни неприятни сцени. По отношение на внесения Проект за решение. Както е посочено в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавните предприятия, в един 16-месечен срок от влизането в сила на Закона следва да се проведат конкурсите за ръководството, за ръководните органи на държавните предприятия – шест на брой, не само за директори, а и за членове на управителните съвети. Всяко едно от тези шест предприятия има двама членове на Управителния съвет, плюс директора стават трима. 16-месечният срок е изтекъл на 10 март тази година, без такива конкурси да са проведени за всички шест държавни предприятия, тоест Законът в момента се нарушава. Нарушава се, защото Министерството на земеделието не провежда такива конкурси – не назначават и не провеждат такива конкурси. Каква е причината? Винаги в България причината е една – причината е пари и става въпрос за пари. Само за уточнение следва да отбележим, че по време на служебното правителство са обявени конкурси за четирима директори, не и за членове на управителни съвети на тези шест държавни предприятия, но забележете, след като са назначени със съответните конкурси, двама от тях впоследствие биват сменени. Така че към настоящия момент наистина е важно да бъде спазен Законът и да бъдат проведени съответните конкурси не само за четирима от директорите на тези шест държавни предприятия, а и за още 12 членове на управителните органи. Неслучайно законодателят е сложил краен срок и изпълнението на закона не е само едно пожелание в Република България, а изпълнението на закона е задължение за изпълнителната власт. За съжаление, тъй като настоящата изпълнителна власт бездейства, се налага ние като народни представители да внасяме проекторешение, с което да накараме изпълнителната власт да си изпълнява задълженията по закон, което за мен е някакъв оксиморон. Най-малкото не е редно законодателната власт да притиска изпълнителната да спази вече нарушения закон. Отново соча, че на 10 март е изтекъл срокът за провеждане на такива конкурси и се налага в момента ние да влизаме в една ситуация, която считам, че е нетипична за Народното събрание. Но тъй като нямаме друг механизъм да въздействаме върху изпълнителната власт, затова сме внесли настоящото проекторешение, с което искаме в 15-дневен срок министърът на земеделието да обяви провеждането на такива конкурси, да се назначи съответната комисия. И не само това, само това, народните представители, които са част от Комисията по земеделието, храните и горите, да могат най-малкото да присъстват на тези конкурси с цел тяхната публичност и прозрачност. Защото нали това говореха част от народните представители, които ни обявиха, че ще има промяна от управлението на ГЕРБ, на предходното управление, че ще има публичност и че ще има прозрачност? Е, тогава да Ви попитам, като дойдохте на власт с тези лозунги: къде е публичността и прозрачността, когато Законът не е спазен, Законът в момента се нарушава – от 10 март насам, и нямаме публичност и прозрачност? Къде са те?! Следва да се обявят тези конкурси, следва да се проведат, следва да бъдат назначени съответните не само директори, ами и членове на управителните съвети! В едни прозрачни процедури, с присъствието и на народните представители, за да дадем ясен сигнал към българското общество, че така желаната промяна ще се случи. Разбира се, и тези от сегашните директори, които отговарят на критериите, за да се явят на конкурс, няма проблем да се явят и да бъдат избрани от съответната комисия. Но не и да е налице сегашната ситуация, когато едни хора се уволняват, други се назначават без конкурс до евентуалното провеждане в бъдеще на този конкурс. Тоест ние не знаем кога реално ще бъде изпълнен Законът и се налага с инструментариума на Конституцията да внасяме подобни проекторешения, които, пак казвам, не би трябвало да бъдат наш основен предмет на дейност. Но тъй като изпълнителната власт бездейства, а ние трябва да съблюдаваме за спазването на Закона,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, не знам колко от Вас са наясно, но българската гора освен прекрасна природна даденост, която имаме, представлява и огромен финансов ресурс. Поради зачестилите в годините сигнали за зверски кражби на тази гора, за незаконните сечи и за нарушението на всякакви екологични норми нашето гражданско общество стана изключително чувствително към българската гора. Не знам дали сте наясно, но през 2020 г., когато се направиха първите конкурси за директори на предприятия и за членове на управителните съвети, аз и моите колеги се опитахме да обжалваме процедурите. И държа да кажа, че първите процедури, които се направиха, бяха изключително непрозрачни! Никой нямаше представа какво се случва вътре на комисиите. Никой не можеше да разбере какви са вижданията, какви са становищата, кои са членовете на конкурсната комисия. Точно поради тази причина смятам, че едно такова решение, ако бъде подкрепено, ще даде гаранция на българското общество, че хората, които представляват министъра в стопанисването на българската гора, ще бъдат абсолютно честни! Ще гарантира, че българското общество ще може да види с очите си кого държавата избира, за да пази една от най-красивите природни дадености, които имаме, а именно българската гора. Така че аз ще подкрепя Проекта на това решение, защото за мен е изключително важно като народни представители да можем да гарантираме абсолютна публичност на тези конкурси. Ние трябва да знаем коя е конкурсната комисия, има ли капацитета тази конкурсна комисия, достатъчно независима ли е тази конкурсна комисия. Ние трябва да видим кои са кандидатите, да видим какво говорят те, да видим техните становища, да видим техните визии за развитие на българската гора. освен за директори на държавните горски предприятия публични конкурси трябва да бъдат проведени и за членовете на всички управителни съвети! Както преждеговорившият колега каза, имаме прецедент по време на служебното правителство, където на назначени директори и членове на управителните съвети им бяха прекратени мандатите и бяха насрочени нови. Така че от законова и от морална гледна точка ние нямаме никакъв проблем да проведем, да гарантираме, че ще се проведат такъв тип конкурси.

смятам, че 15-дневният срок е много кратък, би трябвало да дадем възможност на министъра – 30-дневен срок, за да може да избере комисия, да обяви конкурсите и да се подготви. И смятам, че след „директори“ трябва да добавим „и членове на управителните съвети“.

С оглед гарантиране на прозрачност и публичност конкурсите да се проведат в присъствието на членове на Комисията по земеделието, храните и горите – на някое от нейните заседания.“

Благодаря, господин Председател. Днес явно ще е поредният ден, в който ще се занимаваме с неща, които не касаят българските граждани. И понеже няма какво да правим, започваме да предлагаме безумни решения – българският парламент да вземе решение, с което да възложи на министъра на земеделието да насрочи конкурс, в което пък да участват и членове на Комисията по земеделието, Ами утре, ако името на тази комисия бъде сменено, защото сега ще го запишете в решение, което е закон – утре може да стане Комисия по земеделие и храни, спират конкурсите, какво се случва? Колеги, ние сме народни представители. Конституцията ни е записала ясно какво трябва да вършим, с какво трябва да се занимаваме. Вие започнахте да се занимавате с конкурсите, че и с членовете на конкурсните комисии! Не мога да разбера каква мисъл върви в главите на хората, които предлагат тези неща, и какво целят! Излезте и кажете какво Ви притеснява, къде Ви стяга обувката! Недейте да вкарвате Народното събрание – аз бях обвинен от председателя преди, че нарушавам Правилника, е, да, нарушавам го, ама Вие го газите – Вие не го нарушавате! Покажете ми едно решение в 31-годишната история на този парламент – след 1989 г., да е взето такова решение, че народните представители възлагат на министъра да проведе конкурс, в който да участват депутати!

Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Абровски. Благодаря, господин Председател. Господин Свиленски, слушайте внимателно, когато говоря. Предложението е да се проведе в присъствието, а не да бъдат членове депутатите! Членовете на Комисията ще си ги назначи министърът – просто ние искаме да имаме възможност да участват хора при провеждането на конкурса, за да гарантираме абсолютна публичност. Защото през 2020 г., когато се проведоха конкурсите, бяха абсолютно на тъмно! Държа да отбележа, че конкурсите, които бяха проведени за предишните двама директори, също бяха на тъмно. Така че не виждам какво Ви притеснява публичността и прозрачността, и онлайн излъчването! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Абровски. Други изказвания?

Благодаря, господин Председателстващ. Причината да внесем този проект на решение е желанието ни да бъдат осъществени коректни и прозрачни конкурсни процедури за директори на държавни горски предприятия и ръководни органи. В публикуваната информация липсват данни за състав на комисията, която оценява кандидатите, липсва протокол с тяхно описание. Това са много високи държавни позиции и е редно да има повече информация за кандидатите, а от публикуваната оскъдна такава имаме основание да се съмняваме в прозрачността на назначенията. На сайта на Министерството на земеделието липсва информация за допуснатите до устна част кандидати, а на двама от кандидатите през 2021 г. протоколите са през седем месеца за една и съща конкурсна процедура. Не твърдим, че е налице злоупотреба с държавни назначения – твърдим, че се съмняваме в прозрачността на процедурите. Общото впечатление от публикуваната информация е, че част от нея липсва и се крие по ред причини, че въртим едни и същи хора

Уважаеми колеги! Това е тема, която е много актуална. Аз ще гласувам „въздържал се“ поради следните причини. На първо място, изцяло подкрепям колегите, че трябват конкурси, че трябва да са максимално прозрачни, публични, с участие – като опция, не е задължително – като свидетели на членове на Народното събрание. Напълно подкрепям, че възможно най-спешно трябва да се направят конкурси за членовете на управителни съвети, където вече няколко месеца, даже до година стига престояването им.

за политики с кадруването и конкурсите изобщо за цялата държавна администрация и публичните предприятия в България, за да можем да решим проблема кардинално. Той касае всички граждани, защото управлението на всички ресурси в България от тези предприятия и от тези ръководни държавни държавни институции касае всеки от нас. Проблемът с шестимата директори на предприятия мога да Ви кажа какъв е – двама от тях са без конкурс, да, там е хубаво да имаме конкурс скоро, другите четирима обаче са си минали конкурс. И сега ние да казваме с наше решение: хайде отново на конкурс, това е малко като политически натиск, който се опитваме да избегнем – трябва да сме принципни и хоризонтални. Затова беше добро предложението на Абровски да включим идеята да се задължат – конкурси за управителните съвети и другите членове. Само че за тези четиримата, които имат конкурси от миналата година – минали са си ги официално, какъв е проблемът? При тях проблемът е, че – аз повечето ги познавам, четиримата даже познавам, мога да кажа, че са едни от най-добрите експерти в България. Проблемът е друг може би някой ден ще трябва и конкурс и за тях, въпросът е, че не е правно издържано сега да искаме ние конкурс, при все че са били преди една година. При тях може би ще се наложи конкурс при нови правила – по-прозрачни, за които колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ и от ИТН предложиха, поради следната проста причина. Когато който и и да е служител, ръководен кадър или директор на предприятие бъде избран при непрозрачен конкурс, колкото и да е добър той, със сигурност е имал някакво влияние, въздействие и поставяне в зависимост на този добър експерт, което да пречи на неговата независима работа в бъдеще. Ако искаме да защитим независимата работа на тези експерти, директори и служители, наистина в един момент трябва да приложим тези правила за прозрачност, за които говорите. За четиримата директори с конкурси просто не е баш точно сега моментът. Като „въздържал се“ просто ще Ви призова да доразвием идеите на ВЪЗРАЖДАНЕ и ИТН с тези идеи, които със Стратиева сме предложили, за прозрачност, за срокове, в които да се правят тези конкурси, за предварително оповестяване на визиите и ще видите как с една прозрачност и публичност на конкурсите държавата ще се оправи, без даже да променяме законите, защото независимостта на експертите, ръководните кадри е от първостепенна важност за качеството на управление на държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Дунчев. Реплика – Георги Свиленски.

има достатъчно голяма прозрачност и информираност. Не знам за някой конкурс, който да е проведен на тъмно. Сега обаче останах изненадан, впечатлен тук от предложението народните представители да ставаме свидетели в конкурсни комисии. Това е някаква нова функция, която ще трябва да изпълняват народните представители. Не знам само дали няма да бъдат кошаревски свидетели?! Тоест какво точно ще се иска, след като участваш като свидетел в даден конкурс, какъв ти е ангажиментът? След това да напишеш доклад, мнение, да гласуваш, да не гласуваш или да ходиш да разказваш, или?! Не знам, който който има тази идея, да я доразвие – би било интересно. Господин Дунчев, Вие като активен защитник на конкурсите – аз съм свикнал да свикнал да се дава личен пример – Вие бяхте пет месеца изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите. Пет месеца! Самият Вие сте били назначен в тази агенция без конкурс. Въпреки всичко Вие сте добър експерт, назначили са Ви, работили сте, но самият Вие сте назначили минимум пет човека за пет месеца без конкурс. Защо не проведохте Вие конкурсите, за да може сега да кажете: „Ето аз, Александър Дунчев, провеждам конкурсите, а дойде Промяната, дойде новото управление и то спря конкурсите“, от което Вие сте част, между другото. За пет месеца пет човека – без конкурс.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колега Дунчев, все пак да уточним, че разликата например между Вашия пост, който сте заемали, и сегашните конкурси, с които искаме да назначим, е, че е изтекъл законният срок за тяхното провеждане. В момента Законът се нарушава, повтарям Ви, колеги. Нека да направим така, че да бъде спазен Законът. От 10 март Законът се нарушава. Освен това, колега Дунчев, нека да уточним по отношение вече на назначените директори по един или друг начин. Двама от шестимата са били назначени с конкурси, проведени преди влизането в сила на промените на Закона, на Закона, и за тях се касае тази промяна, която казва, че до 10 март е трябвало да бъдат проведени новите конкурси. А от останалите четирима, за които са проведени конкурси двама впоследствие са били уволнени и са назначени хора без конкурси. Така че нека да видим простата математика какво показва – че болшинството от директорите следва да бъдат назначени след проведен конкурс. Колеги, нека не забравяме – има още 12 членове на управителни органи ведно с председателите на управителните съвети, които са наистина важни политически фигури, за съжаление, които следва да бъдат назначени след прозрачен, публичен конкурс. Единственият начин това да се случи е като приемем това проекторешение. Колега Дунчев, надявам се, че ще промените позицията си от „въздържал се“ и в Комисията днес ще подкрепите нашето предложение, включително и представителите на същата тази комисия, в която участвате, да присъстват. Не да участват, да вземат решения – има си конкурсна комисия, която да вземе това решение, просто да присъстват народните представители, които са членове на Земеделската комисия, именно за да се осигури прокламираното от Вашата партия – публичност и прозрачност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петров. Трета реплика има ли? Няма. Заповядайте, господин Дунчев, за дуплика. Уважаеми колеги, пет месеца, даже не бяха и пет, а четири, бях директор на Агенцията по горите по предложение на президента Радев и Стефан Янев като премиер, за да свършим в рамките на три месеца – заради изборите станаха повече. Целта ни беше точно в рамките на три месеца, както предлагаме ние – не повече от това, такъв да е срокът преди конкурс или до назначаването на конкурс, именно за да свършим една добра работа. Свършихме тази работа. Пуснах четири конкурса за петима от директорите, които бяха с временни назначения. Бяха освободени със законови основания, а не хей така, защото не ни харесва, защото били от ГЕРБ, двама директори на Регионална дирекция по горите при доказани нарушения. Така че това, което ние предлагаме, и това, в което вярваме, ние започнахме да го реализираме. (Шум и реплики от БСП за България.) На петия месец си тръгнах, за да дойда тук да се боря за това, което видях, че не работи в системата, включително и назначенията по политическа линия, които се правеха. Докато се опитвах да го правя законно,

Господин Председател, уважаеми колеги! Така и не стана ясно от репликата на господин Дунчев дали е бил назначен с конкурс или не. Не ни стана ясно! Остава длъжен с отговора си аз конкретно не разбрах. Но исках да разширя малко обхвата на темата, която днес дискутираме, и това са горите. Този Закон за публичните предприятия го приехме с общ консенсус в парламента, с колегите от ГЕРБ. Мисля, че и останалите партии тогава дадоха своя глас и принос при обсъждането на този закон. Сега, че предните управляващи не успяха да спазят срока, мисля, че беше февруари – объркахме годините с тези избори, господин Дунчев, както Вие казахте, за три, пък после за шест месеца. Както и да е, имаше срок – не навсякъде и във всички публични предприятия. Спомням си, че отличник беше Транспортното министерство тогава, което успя в срок – всички длъжности, които подлежаха на конкурс по Закона за публичните финанси, бяха обявени. Спомням си, че даваха един добър пример в лицето на това министерство. Сега имаме Министерството на околната среда и водите. Там има над 20 директори на РИОСВ, има басейнови дирекции. Ами да вземем народните представители и там да участваме в конкурсите. Има Комисия по здравеопазване, болници в България, подлежащи на конкурси, колкото щеш. Хайде и там Комисията по здравеопазване да даде своя дан в избирането на тези лица, както Вие предлагате тук. Колеги, не е сериозно. Не може един народен представител да играе инспектор от регионалната инспекция по опазване на околната среда или горски стражар примерно, господин Дунчев, както често се случва. Хайде да имаме самочувствието на народни представители и да се занимаваме с това, с което ни е работа – със законодателство. Може да разглеждаме всякакви сигнали, може да правим различни срещи на различни места, но запомнете: ние нямаме нищо общо с изпълнителната власт. Затова е написана Конституцията и в нея е регламентирано разпределение на властите. – не знам, ВЪЗРАЖДАНЕ имат някакви идеи в това отношение, имат някакви помисли, имат нещо наум, искат да направят впечатление на хората хората с това си поведение, но Вие, господин Дунчев – един човек от изпълнителната власт, който сте били на изключително отговорен пост, и то като ръководещ Агенцията по горите, в момента им пригласяте. Стана въпрос и за сроковете. Знаете, че по Закона за публичните предприятия тези, които са ръководители, имат договори за управление. Договорите за управление са от три месеца. В крайна сметка, както виждате, и в предишни управления, и в сегашни управления тези три години са формални. Така че пак призовавам: нека, колеги, да си вършим нашата законодателна дейност. Да не си превишаваме пълномощията и да минаваме

Благодаря, господин Председател. Господин Генов, напълно съм съгласен с това, което Вие казвате. Също искам да го подкрепя с пример от моята практика. Имах един мениджър навремето, който казваше: „Ние никога няма да слагаме НР отдел в нашата компания, защото наемането на едни хора е роля и функция на техните преки мениджъри. Това са хората, които трябва да носят отговорността за тези, които са наели.“

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, не знам какво не Ви стана ясно, та задавате въпрос? Господин Дунчев е заел тази длъжност без конкурс! Дори не се знае дали той има необходимия стаж, за да заеме тази длъжност, дали не е бил служител някъде другаде?! Това трябва да го знаете. В крайна сметка има си органи и те трябва да го разследват. Второ, как така не Ви стана ясно, че той е назначил пет човека без конкурс?!

да кажете стана ли Ви ясно вече? Благодаря, господин Стойнев. Стана ми ясно какво се е случило във времето, какво се е случило след това. Дано и на господин Дунчев да му стана ясно от моите обяснения, че не е работа на народните представители да са членове на конкурсни комисии при назначаване на директори, както се изразиха колегите, на горски стопанства. Не е работа и на народните представители например от Комисията по здравеопазването и професор Балтов примерно да участват при избора на някой управител или изпълнителен директор на болница. Не е работа и на Комисията по образование да участва при избора на директори на някои учебни заведения или при избора на ръководители на регионалните инспекции по места. Дано на колегите вносители това да им е станало ясно, за да нямаме повече такива дебати от тази трибуна, където да смесваме правомощията, както казах преди малко, на изпълнителната и на законодателната власт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Генов. Други изказвания има ли по Проекта? Не виждам. Закривам дебатите и преминаваме към гласуване. Имаше предложения за промени в текстовете и ще ги предложа за гласуване едно по едно, след което ще преминем към гласуване на целия Проект на решение. Поправките са редакционни. Първо ще подложа на гласуване предложението в преамбюлната част

Моля, режим на гласуване.

предприятия по чл. 163“. Гласували 131 народни представители: за 23, против 91, въздържали се 17. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението в т. 1 след „конкурси за директори“ да се добави „и членове на управителните съвети“ и текстът продължава „на държавните предприятия по чл. 163“. Моля, режим на гласуване.

работни дни. Гласували 130 народни представители: за 23, против 94, въздържали се 13. Предложението не е прието.

в т. 2 преди текста да се запише следното: „С оглед постигане на прозрачност и публичност конкурсите да се проведат“ и текстът продължава. Да, така е. Моля, режим на гласуване.

представен от вносителя. Гласували 128 народни представители: за 23, против 94, въздържали се 11. Предложението не е прието.

представен от вносителя. Гласували 128 народни представители: за 23, против 94, въздържали се 11. Предложението не е прието. С това изчерпваме и тази точка от дневния ред.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

всичките упражнения, които ги виждаме. Става въпрос за Временната комисия за всевъзможните потоци, всевъзможните участия и всевъзможните лъжи, които ги слушаме в публичното пространство, така че най-важна е фактическата картина по тази тема да излезе наяве и затова предлагам да удължим работното време до приключване на т. 6. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Днес парламентарната трибуна отново беше употребена от ГЕРБ-СДС за евтин политически популизъм. Този път заради организацията около преместването на украинските граждани, намерили убежище на територията на Република България. Истината е една и тя е, че България продължава да оказва необходимата подкрепа към бягащите от войната. Припомняме, че изградихме капацитет от нулата, стартирахме програма, за да приемем големите вълни на бягащите от войната в първите месеци. Всеки, който има нужда от закрила, е приет и подслонен. Припомняме, че Националният план за действие при кризи, изготвен по време на управлението на ГЕРБ, беше напълно неадекватен и неотговарящ на нуждите и неприложим. Въпреки това България беше една от първите държави, която успя да реагира своевременно и транспонира Директивата за временна закрила в рамките само на няколко дни. Нужна беше нова методология на работа на граничните пунктове, нов софтуер, нов подход за настаняване, нови канали за комуникация. Създаде се национална гореща линия с български и украински номер, на който се отговаря на важни въпроси на украински език. Преди войната в Украйна локациите на Държавната агенция за бежанците бяха едва пет. Там се подаваха заявления за закрила и за получаване на статут се чакаше между три месеца и една година. Това беше завещано от държавата на Борисов и Гешев. Направихме така, че за статут на временна закрила да се кандидатства на място в над 120 пункта и това да се случва в рамките едва на няколко минути. Направихме така, че България е на първо място по процент издадени регистрации за временна закрила в Европейския съюз – 99%. Украинският президент Володимир Зеленски лично благодари на българския премиер Кирил Петков за направеното за украинските граждани, бягащи от войната. Народното събрание въпреки противопоставянето на ГЕРБ-СДС гласува законодателни промени, за да подпомогне на бягащите от войната да получат здравно осигуряване, а украинските деца да посещават българските детски градини и училища, за което бе създадена и необходимата организация. Държавата успя да изгради успешно и ползотворно партньорство с Българския червен кръст, неправителствени организации и доброволци, за да създаде организация, която да адресира нуждите на над 200 хиляди души, преминали през страната, и около 100 хиляди, останали на наша територия. Изключително грозно е да се използва процесът по преместване на украинските граждани за политически атаки, за всяване на напрежение особено на фона на свършеното до момента. Колеги, това е срамно! Срамно е, колеги от ГЕРБ! Уж загрижената опозиция, която дори не е готова да гласува в залата, за здравното осигуряване на бягащите от войната, но винаги е готова да прави внушения, да излага неверни твърдения и да създава необосновано чувство за хаос. Вашето безочие и лицемерие не ни изненадва – Вие просто демонстрирате своята природа. Отново подчертавам, държавата осигурява всичко необходимо – храна, безплатен превоз, места за настаняване, осигуряваме помощ на всеки, който има нужда от такава. Хаос, колеги, няма – няма и да има! Това е резултат не от Вашето наследство, а от усърдната и неспирна работа на настоящото правителство. Искам да благодаря от името на „Продължаваме Промяната“ на всички граждани и организации, които помогнаха и продължават да помагат в този процес.

Постъпил е Доклад от Комисията по икономическа политика и иновации. Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Първо процедура за допускане в залата: от Министерството на финансите: господин Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите, госпожа Елена Петрова – началник на отдел „Капиталови пазари“ в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Комисията за финансов надзор: Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор

Подлагам на гласуване процедурното предложение, направено от председателя на Комисията по икономическа политика и иновации, а именно да допуснем посочените лица в залата за разглеждането на точката. Гласували

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 47-202-01-20, внесен от Министерския съвет на 21 април 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът, представен от заместник-министъра на финансите Ивайло Яйджиев, въвежда в националното законодателство мерки по прилагане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 изискванията на Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 – чрез изменение на Закона за пазарите на финансови инструменти; изискванията на Директива (ЕС) 2021/2261 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 г. за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа чрез изменения на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/557 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 – чрез изменение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Предвидени са и изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за държавния дълг относно обезпечаване на обмена на информация между Комисията за финансов надзор и министъра на финансите с оглед правомощията му по прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение във връзка със сделките с държавни ценни книжа, сключени на места за търговия. предложените изменения, свързани с въвеждането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503, се предвиждат изисквания за предоставянето на услуги за колективно финансиране по отношение на организацията, лицензирането и надзора върху доставчиците на такива услуги и за дейността на платформите за колективно финансиране относно прозрачността и рекламните съобщения при предоставянето на тези услуги. Уредени са две форми на колективно инвестиране чрез използването на платформа за колективно финансиране – за улесняване на отпускането на заеми и за пласиране без твърд ангажимент на прехвърлими ценни книжа и на допустими инструменти за целите на колективно финансиране. Предлага се Комисията за финансов надзор да бъде определена за единен компетентен орган по лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране с изключение на случаите, в които кредитна институция желае да получи такъв лиценз, тъй като банките могат да извършват само дейностите, включени в обхвата на лиценза им за кредитна институция, който се издава от Българската народна банка. В тази част Законопроектът е съгласуван и с Европейската централна банка. Регламентът за доставчиците на услуги за колективно финансиране въвежда праг от 5 000 000 евро на общо набраните средства за предложенията за колективно финансиране, направени от един създател на проект. В тази връзка със Законопроекта се предлага прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа да се повиши до левовата равностойност на 8 000 000 евро. По този начин ще се даде възможност на повече малки и средни предприятия да набират капитал при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести при същевременното съблюдаване на изисквания за допускането до търговия на многостранни системи за търговия, каквито са пазарите за растеж.

с цел защита на инвеститорите, компаниите са длъжни да изготвят документ съгласно правилата на многостранната система за търговия, както и последващо да разкриват информация. Също така спрямо тях се прилага и Регламент 596/2014 г. относно пазарната злоупотреба. С повишаването на прага до левовата равностойност на 8 000 000 евро ще се отчете и наблюдаваният засилен интерес и презаписванията на емисиите при публични предлагания на пазара за растеж. За да се осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, са предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи принудителни административни мерки и административни наказания. Предвижда се такса за издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране, както и такса за осъществяване на общ финансов надзор на посочените доставчици на услуги за колективно финансиране. При определянето на размера на предложените със Законопроекта такси е използван подход съответствие с изискванията на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. Въвеждането на измененията, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2021/2261, ще облекчи дейността на управляващите дружества, както и ще улесни инвеститорите, тъй като Комисията за финансов надзор няма да изисква изготвянето на два отделни документа с информация до инвеститорите (основен информационен документ и документ с ключовата информация) за един и същ финансов продукт, който предлагат. За да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19, са предвидени и конкретни мерки, като се намали административната тежест за инвестиционните посредници, породена от спазването на изискванията за документиране и оповестяване. Основните изменения са насочени към постепенно преустановяване на кореспонденцията на хартиен носител, облекчаване на изискването за оповестяване на разходите и таксите за услугите, които не представляват инвестиционни съвети и управление на портфейл, отпадане на някои уведомления, както и улесняване емитирането на някои ценни книжа чрез отмяна на изискванията за управление на продуктите при корпоративни облигации с клауза за предсрочно изкупуване, която защитава инвеститорите. В допълнение са въведени и мерки, насочени към включването на синтетичните секюритизации в обхвата на рамката на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и премахването на нормативните пречки пред секюритизацията на необслужваните експозиции, с цел да се увеличи допълнително кредитният капацитет на банките. Поради изтеклия на 28 ноември 2021 г. срок за транспониране на Директива (ЕС) 2021/338 срещу България е стартирана процедура за нарушение от Европейската комисия за липса на уведомление за национални изпълнителни мерки. В позицията на България по процедурата за нарушение, одобрена от Съвета по европейски въпроси, е поет ангажимент за внасяне на Законопроекта в Министерския съвет до края на месец март 2022 г. На 10 ноември 2021 г. е изтекъл и срокът за имплементиране на Регламент (ЕС) 2020/1503. Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и на Правилника за Законопроектът не следва да бъде нотифициран по смисъла на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

В хода на дискусията народните представители Александър Иванов и Мартин Димитров попитаха дали с вдигането на прага за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа не се намалява степента на защитата на инвеститорите, а професор Румен Гечев допълни, че е необходимо това да бъде съпроводено с прогнозни данни цифрово изражение за очакваните инвестиции, в това число и рисковите. Той уточни, че подобно законодателно решение в страна със слабо развит капиталов пазар трябва да гарантира защитата на инвеститорите, инвестиране на набрания капитал в българската икономика, както и ефективен контрол на инвестиционната дейност. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 12 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 47-202-01-20, внесен от Министерския съвет на 21 април 2022 г.“ Благодаря Ви, господин Димитров. Откривам дискусия по Законопроекта. Искрен Митев за изказване.

Настоящият законопроект е част от пакета реформи за подобряване на нормативната рамка, така че да се гарантира постигането на устойчив икономически ръст в дългосрочен план. В последните няколко години динамиката на капиталовия пазар в България значително се повиши. За да осигурим осигурим дълготрайно развитие на този пазар, е необходимо да създадем съответната нормативна и бизнес среда. На първо място, този законопроект улеснява начините за набиране на капитал, което е и най-сериозното предизвикателство пред малките и средните предприятия. Когато този капитал вече е събран, трябва да се гарантира неговото ефективно харчене за развитие на пазара, а не за излишни административни разходи. Това се постига и с либерализирането на мерките и намаляване на административната тежест, както и с голямата стъпка за вдигане на прага на задължително публикуване на проспект при продажбата на ценни книги. Тук споровете на експертно ниво касаеха защитата на инвеститорите. Но когато говорим за една толкова рискова и специфична бизнес среда, то предполага, че участниците в нея са икономисти, добре запознати с тази специфика, и работата на държавата е не да ги предпазва, а да стимулира участието им на пазара и ефективните им вложения. Това не са уязвими групи, които да бъдат подпомагани, а инвеститори с потенциал за разширяване, които трябва да бъдат подкрепени от държавата. Именно това се постига с този законопроект като част от дългосрочната стратегия за повишаване на активността на българските предприятия на капиталовите пазари и реализиране на икономически ръст. И в заключение, четирите според мен най-важни неща за този закон – вдигане на прага при задължение за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книги от 3 млн. евро на 8 млн. евро, намаляване на административната тежест, по-лесно издаване на ценни книги и разбира се, транспониране на директива по започнато производство на ЕК. Затова ние ще подкрепим този законопроект. А сега искам да използвам времето да обърна внимание на една случка, която се случи малко по-рано. Днес е Денят на детето и мисля, че не беше най-добрият момент да се разиграе тази сцена в Народното събрание, на която всички станахме свидетели. Разбира се, на първо място, искам да поднеса извинение на децата, на зрителите, които станаха свидетели на тези грозни прояви, в които и аз взех участие, и разбира се, да се извиня,

Няма реплики. Други изказвания, дали по Законопроекта, дали по случката? Няма. Прекратявам дискусията.

Поставям на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен от Министерския съвет на 21 април 2022 г., първо гласуване на Законопроекта. Гласували

Предложението е за съкращаване на срока между двете четения на три дни. Това значи, че ще изтече в понеделник. Обратно становище? Няма. Режим на гласуване.

Становището от вносител. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! На 28 март нашата парламентарна група внесе този проект за решение. Днес да припомня, че сме 1 юни и част от парламентарните групи достойно, в кавички, го отбелязаха и този празник. Нашето предложение е свързано с подписания от правителството меморандум, писмо за намерение или паметна бележка, както се опитаха да ни обявят част от управляващите. Ние сме на мнение, че трябва парламентът, обществото да има пълна информация на 23 март тази година какво точно е подписал министърът на енергетиката Александър Николов в Гранитната зала на Министерския съвет в присъствието на министър-председателя, с кого точно го е подписал и какви са параметрите на въпросния меморандум, което се изясни, че е меморандум? Допълнителни въпроси бяха задавани в хода на тези няколко месеца от момента, от който този проект за решение престоява в нечие шкафче и не стига до пленарната зала, за да бъде обсъден. Днес в последните няколко минути от пленарния ден вероятно ще започнат бурни дебати има ли смисъл от такъв проект за решение. Ние от нашата парламентарна група твърдим, че смисъл има. Трябва да има достатъчно информация за това какви са страните, какъв е предметът и обектът, параметрите съответно на този меморандум, и с какво България ще бъде задължена занапред по този меморандум, който неочаквано за нас се оказа полусекретен. Дори управляващото мнозинство, което се похвали с него, впоследствие се отрече и го нарече паметна бележка и писмо за намерение. При всички положения разпорежданията с публични средства или средства евентуално от Европейския съюз като инвестиции в българската икономика е редно и необходимо да бъдат достатъчно ясни и прозрачни за българското общество. Затова и ние предложихме създаването на Временна комисия, която да ги установи по безспорен начин. Затова и Ви предлагам Проекта за решение, а именно: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation Сorporation. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав

и IP3 Corporation. 5. Разглежда и анализира документи, свързани с установяване на съдържанието, страните, предмета и целесъобразността на клаузите в подписания меморандум. 6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. 7. Временната комисия се избира за срок от един месец.“ Благодаря. Благодаря, госпожо Атанасова. Откривам дискусия по Проекта на решение. Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи за изказване. Прекратявам дискусията. Аз ще направя две редакционни предложения. Първото е в заглавието – думата „анкетна“ да отпадне, „за създаване на временна анкетна комисия“ да стане „за създаване на Временна комисия“, така „анкетна“ се заличава. И в т. 7: „Временната комисия се избира за срок от един месец“, а не „месеца“. Така че съвсем дребни редакционни предложения от мен.

Преминаваме към гласуване. На първо място поставям на гласуване двете редакционни предложения, които аз направих. Гласуваме ги в цялост. Гласували

И сега преминаваме към гласуване на основния текст. Само ще го изчета от – до: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател: 4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства, свързани с подписването на меморандума за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation. 5. Разглежда и анализира документи, свързани с установяване на съдържанието, страните, предмета и целесъобразността на клаузите в подписания меморандум. 6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. 7. Временната комисия се избира за срок от един месец.“ Режим на гласуване.

Сега преминаваме към номинациите. От парламентарната група на „Продължаваме Промяната“? Заповядайте, господин Куленски.

Благодаря, господин Председател. От името на ГЕРБ номинираме госпожа Десислава Трифонова и госпожа Теменужка Петкова. Госпожа Десислава Трифонова номинираме за председател на Комисията.

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Движение за права и свободи“ предлагам народните представители Петър Чобанов

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме за председател господин Емил Георгиев и за член Драгомир Стойнев. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Благодаря. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря, господин Георгиев.

председател на Комисията. На първо място ще подложа на гласуване предложението Десислава Трифонова да бъде председател на Комисията. Гласуваме номинацията на Десислава Трифонова за председател на Комисията.

Заповядайте за процедура, господин Чобанов.

можеше до момента да имаме и по-добри решения, то предлагам удължаване на времето до приемането на следващата точка. Благодаря. Предното процедурно предложение, което гласувахме, беше за тази и за следващата точка. Точно така, а сега е само за Законопроекта. Има ли обратно становище? ли обратно становище? Няма. Предложението на Петър Чобанов е да разгледаме и тази точка от дневния ред, казано с две думи.

и тогава да приключи заседанието. Това е – да го удължим до приключването на точката.